**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 28. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2009. godine Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 109. Zakona o proračunu. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici hrvatskog Sabora dakle dozvolite mi nekoliko riječi ukratko o ostvarenju državnog proračuna u periodu prvih 6 mjeseci 2009. godine. Kakva je praksa obično i kad radimo i predstavljamo proračun, plan proračuna za iduću godinu, a isto tako kada govorimo o izvršenju uvijek započinjemo sa nekoliko osnovnih makroekonomskih pokazatelja pa to ću i ja danas napraviti. Mislim da svi u ovoj dvorani vrlo dobro znaju o usporavanju gospodarske aktivnosti u prvoj polovici godine koja je u prvom kvartalu bila -6,7 međutim isto tako treba reći da u drugom kvartalu taj pad gospodarske aktivnosti je bio nešto niži i zapravo svrstava Republiku Hrvatsku uz bok svega nekoliko europskih zemalja koje su na međugodišnjoj razini u drugom tromjesečju zabilježile blaži pad. Sigurno da to nije nešto što je što je razlog za nekakav preveliki optimizam, ali sigurno da je izuzetno važno da se određeni negativni trendovi počnu okretati. Isto tako dozvolite mi da kažem da redom svi makroekonomski pokazatelji u prvoj polovici godine su bilježili smanjenja, tako industrijska proizvodnja, tako i trgovina na malo, tako i građevinarska djelatnost. Sve to je naravno imalo izravne i posljedice, a na neki način i bilo vezano uz izvršenje proračuna u prvih 6 mjeseci. Što se tiče prihodne strane proračuna u prvih 6 mjeseci 2009. godine uprihodovano je, odnosno prikupljeno je 52 milijarde i 762 milijuna što je u usporedbi sa godinom prije zapravo 8,6% niže, sa istim razdobljem godine prije, ili u nominalnim iznosima to bi bilo 5 milijardi kuna manje prihoda. Pri tome naravno prihodi poslovanja i posebno porezni prihodi su oni koji su najviše utjecali na ovakvo izvršenje, odnosno ostvarenje, što je naravno ono što smo i nekoliko puta i naglašavali, zapravo posljedica ove usporene gospodarske aktivnosti. Najveći pad u nominalnom iznosu bilježi naravno porez na dodanu vrijednost. Treba reći da od početka godine kako je uvoz dobara prije svega značajno usporio i bilježio konstantno negativne stope rasta, međutim u drugom tromjesečju tromjesečju 2009. godine općenito je ukupna ova osobna potrošnja i potrošnja u Republici Hrvatskoj usporila tako da je porez na dodanu vrijednost praktički u prvih 6 mjeseci za 16% manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Porez na dobit 14,8% manji, ukupno je prikupljeno 5 milijardi 270 milijuna. Trošarine također bilježe pad od nekakvih 750 milijuna na međugodišnjoj razini. I ako gledamo zapravo ostale stavke ono što sigurno treba reći, dakle doprinosi ili prihodi od doprinosa u prvih 6 mjeseci su na indeksu od 100 odnosno konkretno 100,6, međutim tu treba isto staviti jednu određenu napomenu vezana je uz nešto što ću malo kasnije reći, vezana za rashodnu stranu. Vi znate da smo u prva 4 mjeseca i imali onaj rast plaća u državnim i javnim službama. Dakle ovaj rast, odnosno pad prihoda na međugodišnjoj razini sigurno treba gledati i promatrati u kontekstu ostvarenja izvršenja rashoda. Rashodi državnog proračuna za prvih 6 mjeseci su izvršeni u iznosu od 58 milijardi 328 milijuna 328 milijuna kuna, što je za nekakvih 7,9% više nego godinu ranije, ako hoćemo u nominalnim odnosno brojčanim pokazateljima to je 4,2 4,2 ili 4,3 milijarde kuna. Pri tome dozvolite mi da napomenem koje su to stavke bile najvažnije koje su utjecale zapravo na ovaj rast, 2 zapravo one najveće. Počet ću sa plaćama, rashodi za zaposlene. Malo prije sam rekao, dakle svi vrlo dobro znate da smo imali praktički ove godine u prvom tromjesečju zapravo i u isplata čak i u travnju, dakle rast plaća državnih i javnih službenika od 6%. Sigurno da je to utjecalo utjecalo na ukupni rast rashoda za zaposlene i isto tako treba reći da od stavki koja je značajnije rasla u prvom polugodištu su naknade građanima i kućanstvima. U tome spadaju naravno i mirovine. Vi znate da smo imali indeksaciju mirovina u travnju od 2,3%, a isto tako treba spomenuti da državni proračun i u ovim, možemo tako reći, težim uvjetima nije ni u kojem slučaju bio imun na potrebe sustava socijalne skrbi tako da svakako treba spomenuti da su ti rashodi zabilježili određeni rast. Ono što treba isto tako spomenuti od ostalih stavki izvršenja rashoda državnog proračuna su svakako financijski rashodi, odnosno kamate. Mislim da tu vrlo jasno treba reći, dakle nevezano na potrebe financiranja deficita državnog proračuna ipak treba uzeti u obzir da postoje određene potrebe i obveze financiranja određenih obveza iz proteklih godina, a ono što se naravno dogodilo i na svjetskim financijskim tržištima, a dobrim dijelom se prelilo i na Europu i na Hrvatsku je zapravo rast rast troška zaduživanja, odnosno troška kapitala. Ono što treba reći, dakle da je slijedom navedenih veličina prihoda i rashoda ostvareni deficit u prvom polugodištu od 6,4 milijarde kuna. Isto tako dame i gospodo dozvolite mi da kažem nekoliko stvari jer one su naravno izravno vezane za ono što se događalo i raspravljalo u hrvatskom Saboru, a u konačnici i ono što je hrvatski Sabor usvojio, odnosno izglasao, a to su rebalansi proračuna za 2009. godinu. Vi znate da smo prvi rebalans napravili već praktički u travnju kada je bilo evidentno i jasno da ćemo morati korigirati određene stavke kako prihoda tako i rashoda. Znate i sami da smo započeli sa značajnim uštedama na rashodovnoj strani proračuna i ono što je izuzetno važno za spomenuti, dakle da smo uspjeli sa prvim, a onda potom i sa drugim i trećim rebalansom ove negativne trendove iz prvog tromjesečja i prvog polugodišta zaustaviti u najmanju ruku. Prije svega tu treba spomenuti, dakle ako uspoređujemo izvršenje proračuna prvih 6 mjeseci ove godine na isto razdoblje protekle godine i isto tako kada uspoređujete prvih 8 mjeseci na isto razdoblje protekle godine. Ono što se lako može vidjeti zapravo da je rast rashoda obustavljen, dapače on je nešto čak i malo smanjen, međutim naravno ono što nikome od nas nije drago da zapravo prihodi i dalje su bilježili te određene negativne stope rasta. A i sami znate da smo iz toga razloga išli sa onim drugim, odnosno trećim rebalansom proračuna kako bi stvorili okvir javnih financija i državnog proračuna za 2009. godinu održivim, ali isto tako na neki način i otvorili prostor za kvalitetno planiranje i pripremu proračuna za 2010. Isto tako dozvolite mi da nešto što je izuzetno važno reći za prvo polugodište ove godine. U izvršenju, dakle ja sam govorio o prihodima i rashodima, ali isto tako treba reći je Republika Hrvatska uspjela servisirati sve svoje obveze prema inozemnim kreditorima, prije svega se referiram na obvezu iz veljače od 500 milijuna eura, one euro obveznice, a i sami znate da smo imali jedno uspješno izdanje euro obveznice na europskom tržištu od 750 milijuna eura. Hvala vama lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za razvoj i obnovu? Ne. Odbor za financije i državni proračun? Ne. Otvaram raspravu. Prvo je rasprava po klubovima. U ime kluba uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš,

državnog tajnika čuli smo da ukupni prihodi državnog proračuna u prvoj polovici ove godine su ostvareni u iznosu od 52,8 milijuna kuna, dok su ukupni rashodi istovremeno iznosili 59,2 milijarde kuna. Dakle, po polugodišnjem obračunu imamo proračunski manjak u iznosu od 6,5 milijardi kuna. Najveći podbačaj na prihodovnoj strani proračuna zabilježen je kod prihoda vezanih uz potrošnju. Tako je prihod od poreza na dodanu vrijednost kao najvažnijeg prihoda državnog proračuna smanjen za 16%, prihodi od trošarina manji su preko 18%, prihodi od poreza na dobit za 15%, a prihodi od poreza na dohodak manji su čak 23%. Naravno ovakva realizacija proračuna uvjetovana je makro-ekonomskim kretanjima. A svi makro-ekonomski pokazatelji u Republici Hrvatskoj u prvom polugodištu 2009. godine imaju nažalost negativan predznak. Industrijska proizvodnja manja je za preko 10%, promet u trgovini na malo smanjen je gotovo 15%, robni izvoz smanjen je 17,5%, a robni uvoz čak 26,3%. Ukupan broj dolazaka turista smanjen je u prvih 6 mjeseci 7%, a ukupan broj noćenja gotovo 5%. Dakle, ta jedna opća kontrakcija gospodarske aktivnosti ima za posljedicu propadanje velikog broja tvrtki, tvrtki, dakle velikog broja poduzeća i gašenje velikog broja radnih mjesta. Stopa nezaposlenosti u lipnju iznosila je 14% i bila je za 1,6 postotnih poena veća nego u istom mjesecu prošle godine. Isto tako raste i naša ovisnost o inozemnom kapitalu. Inozemni dug Republike Hrvatske već je u mjesecu travnju dosegao 40 milijardi eura. Istovremeno unutarnji dug generiran eskalirajućom nelikvidnošću premašio je 22 milijarde kuna. Ono što treba reći kada se govori o ovom podatku je da to nažalost nisu i sve neplaćene obveze, riječ je samo o evidentiranim dospjelim, a ne a ne plaćenim obvezama. Dakle, to je praktički samo vrh ledene sante, ispod vode je i daleko veća svota nepodmirenih dugova. S tim da treba reći da ta svota nije u cijelosti posljedica stvarnog nedostatka novca. Ona je u velikoj mjeri zapravo nemoralna nelikvidnost. Dakle, veliko poslovni sustavi Agrokori, Peveci ne plaćaju. Male tvrtke doslovno su njihovi taoci i tu doista država mora hitno početi poduzimati odgovarajuće mjere. Bruto domaći proizvod u prva tri ovogodišnja mjeseca, naime baratamo podatkom za prva tri mjeseca, jer ne raspolažemo podatkom za svih 6 mjeseci, dakle za prvo polugodište, realno je manji za 6,7% i veći pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu ove godine imale su samo Baltičke zemlje od ukupno 27 zemalja članica Europske unije. Dakle, Latvija, Estonija i Litva i naša susjedna Slovenija. Prosječna stopa gospodarskog pada u Europskoj uniji iznosila je 4,5%. Smanjeni su i svi vidovi potrošnje, dakako izuzev one državne. Tako je osobna potrošnja smanjena za 10%, a investicijska za 12,4%. Nasuprot tome državna potrošnja je povećana i to gotovo 4% ili da budem sasvim precizna 3,9%. Dakle, očito je da građani plaćaju danak recesiji, a država ne. I upravo je zapravo u tome najveći problem. U tom odnosu Vlade prema aktualnoj situaciji u umješnosti i sposobnosti Vlade da se uhvati u koštac sa ovakvom situacijom. Dakle, u umješnosti da nudi određena rješenja. A što čini naša Vlada? Kakva to rješenja naša Vlada nudi? Ona ne vodi računa o građanima kako im u ovakvim situaciji učiniti svakodnevni život podnošljivijim, država vodi računa nažalost Kako naime drugačije protumačiti poteze kojima Vlada povećava poreze, dakle znamo da smo povećali PDV sa 22 na 23%, što više uvode se i novi porezi, kako smo ih mi prozvali harač. uvjetima gospodarske aktivnosti i smanjene potrošnje, povećavanje postojećih poreza i uvođenje novih poreza, nije gašenje recesijskog požara, već je zapravo dolijevanje ulja na vatru. Dakle, umjesto da se ponaša racionalno i štedi, da smanjuje rashode prije svega, tako da reducira preglomaznu javnu upravu, hrvatska Vlada gleda kako će napuniti državnu kasu, povećavajući proračunske prihode. Naravno na teret hrvatskih građana. Svjedoci smo da su u istoj ovakvoj situaciji vlade drugih zemalja smanjivale poreze da bi se očuvala razina potrošnje i osigurao kontinuitet proizvodnje, drugim riječima da bi se zaštito standard građana i osigurala funkcionalna sposobnost realnog sektora. I da zaključim, polugodišnji obračun proračuna za tekuću fiskalnu godinu promatran u kontekstu aktualnih makroekonomskih ostvarenja nikako ne daje povoda za optimizam kojeg je Vlada ukalkulirala u smjernice ekonomske i fiskalne politike za 2010. godinu. Naime, suficit optimizma koji nema uporišta u realnom sektoru, dakle u ostvarenjima gospodarstva uvijek i bez iznimke ima za posljedicu proračunski deficit. Zbog svega ovoga Klub zastupnika SDP-a ne podržava Izvještaj o izvršenju državnog proračuna za prvo polugodište 2009. godine. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Oprostite, imamo jedan ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, moram se osvrnuti na izjavu zastupnice Jelaš koja je rekla da Vlada ne vodi računa o To zaista nije točno jer upravo u rashodima poslovanja upravo su naknade građanima i kućanstvima porasle najviše 10%. Prema tome, i u ovo vrijeme kada znamo da je bilo vrijeme zaista jedne krize naknade naknade prema građanstvu su povećane 10%. I ono što kolege zastupnici sa evo lijeve strane ili zastupnici SDP-a govore da se uveo harač. To nije, to je zaista jedan solidarni porez sa namjerom i nakanom ove Vlade da se isplaćuju i mirovine, da ima novaca i za zdravstveni sustav, za obrazovanje. Prema tome, ne možete govoriti da Vlada ne vodi računa o građanima. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Čuli smo uvodno od državnog tajnika dosta informacija o općem stanju u rebalansu proračuna odnosno o stanju u polugodišnjem obračunu proračuna za 2008. godinu i sa naslova makroekonomskih pokazatelja i sa naslova prihoda odnosno rashoda. Mislim da treba istaći da makroekonomski pokazatelji upravo govore o situaciji koja je u hrvatskom gospodarstvu nastala kroz prelijevanje financijske krize u Hrvatsku i svih problema s kojima se susrećemo u prvih šest mjeseci u našem poslovanju. Redom svi makroekonomski pokazatelji bilježe smanjenje od bruto domaćeg proizvoda koji pada u prvom tromjesečju za 6,7% inflacije koja je 3,3%, industrijske proizvodnje koja je zabilježila na međugodišnjoj razini smanjenje od 10,6%. Jedino proizvodnja energije je povećana za 3,4% itd. Nadamo se naravno da će ovi pokazatelji a to se upravo i događa već u drugom tromjesečju sa BDP-em okrenuti trend i promijeniti pa tako imamo smanjenje BDP-a u drugom tromjesečju za 6,3% što je ipak pokazatelj da dolazi do stagnacije, krize odnosno do promjene kretanja trendova. Naravno da i krajem turističke sezone očekujemo i već imamo određene pokazatelje nakon prve polovice godine i sad u 7., 8. i 9. mjesecu da broj dolazaka turista će će biti u svakom slučaju drugačiji u odnosu na ove pokazatelje koje imamo u polugodišnjem obračunu proračuna. Isto tako broj noćenja u konačnici i prihodi koje će naš proračun zabilježiti do kraja 2009. godine. Sve to skupa gledamo kad gledamo makroekonomske pokazatelje naravno uzrokuje i povećanje registriranog broja nezaposlenih osoba pa je upravo tako u lipnju 2009. godine zabilježeno 247 tisuća nezaposlenih odnosno povećanje od gotovo 25 tisuća u odnosu na prethodnu godinu. Kad govorimo o prihodima oni upravo i rezultiraju ovim što je rečeno kao osnovni uzrok a to je pad gospodarskih aktivnosti, prelijevanje financijske krize na hrvatsko gospodarstvo pa tako ukupni prihodi u prvoj polovici 2009. godine iznose 52,8 milijardi ili 8,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naravno da tu najviše sudjeluju porezni prihodi, pa tako oni bilježe realizaciju odnosno smanjenje od 15,7% na međugodišnjoj razini u prvom polugodištu. Smanjuju se prihodi i od poreza na dodanu vrijednost ali zasigurno da će povećanjem stope doći i do njihove konsolidacije do kraja proračunske 2009. godine. Isto tako prihodi od poreza na dobit koji su gotovo 15% manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na strani rashoda uočljivo je smanjenje rashoda poslovanja odnosno povećanje sa 58,3 milijarde kuna što čini povećanje od 4,3 milijarde ili gotovo 8%. Posebno se ovdje ističe ostvarenje rashoda za zaposlene koji u prvih šest mjeseci 2009. godine rasli po stopi od 8,9% ali zasigurno kao rezultat povećanja plaća u prva četiri mjeseca za 6% i u zdravstvu i u drugim granama drugim granama što je usklađeno već od svibnja i do kraja godine i tu bi trebalo doći do određene stagnacije. Povećani su izdaci za mirovine zbog indeksacije mirovina u travnju za 2,3% a isto tako povećani su izdaci za socijalna prava naših sugrađana što vjerujem da nitko od nas nema ništa protiv jer to su kategorije građana koje svoje mjesto u proračunu Republike Hrvatske moraju imati i ostvarivati svoja prava bez obzira na poteškoće u kojima se nalazimo. Sve to skupa dovodi do deficita od 6,4 milijarde kuna za prvih šest mjeseci, no usprkos svim problemima kao što sam rekao koje imamo u financiranju u prvom polugodištu ove godine a vidljivo je to iz ovog obračuna proračuna država uredno servisira sve obveze po inozemnim kreditima, uredno se isplaćuju plaće u zdravstvu, školstvu, u cijelom javnom sektoru, uredno se podmiruju socijalna prava svim korisnicima kao i mirovine našim umirovljenicima a vjerujem da svi skupa znamo da niti jedan mjesec nije došlo do kašnjenja podmirivanja upravo ovih obveza koje su u kategoriji mirovina i socijalnih prava upravo i najosjetljivije za naše sugrađane. Naravno da ne možemo biti zadovoljni ovakvim pokazateljima koji proizlaze iz polugodišnjeg obračuna proračuna ali zasigurno da usporavanje pada bruto domaćeg proizvoda sa 6,7 na 6,3 u prva dva tromjesečja ove godine daje pravo da se razmišlja i promišlja o tome da kriza u Hrvatskoj stagnira, da su pred nama bolja vremena i da sa potpuno drugačijom slikom možemo razmišljati o proračunu za 2010. godinu. Negativni trendovi ublaženi su u velikom dijelu i poduzetim mjerama u svrhu očuvanja makroekonomske stabilnosti kroz smanjivanje potrošnje državnog sektora. Vlada Republike Hrvatske krenula je prvo od sebe, naravno i od svih državnih i javnih ustanova pa podsjećam samo na neke. Smanjene su plaće državnih dužnosnika u dva navrata, smanjene su povlaštene mirovine, dan je Prijedlog izmjena Zakona o osnovici plaće u javnim službama, zabrana novog zapošljavanja u tijelima državne uprave, a napravljene su uštede i stvarne od 1,3 milijarde kuna u svim kategorijama materijalnih rashoda. Najznačajniji su, kao što znamo, službena putovanja, usavršavanje stručno zaposlenika, usluge telefona i ostalo. Vjerujemo da će Vlada nastaviti, sigurno smo u to, provoditi mjere, donositi po potrebi nove mjere kako bi se zaustavila krizna kretanja, gospodarski problemi u Republici Hrvatskoj, naravno kroz smanjenje javne potrošnje i sve ostale aktivnosti na koje Vlada direktno može utjecati. Sa provođenjem mjera svakako treba nastaviti, ali posebnu pozornost i ovom prilikom treba posvetiti naplati potraživanja i čvršćoj financijskoj disciplini na svim razinama, znači krenuvši od države pa do naših gospodarstvenika za koje znamo da su u ovim trenucima u problemima, ali nepodmirivanje njihovih obveza prema državnom proračunu izaziva jednostavno cikličko kretanje prema svim kategorijama proračunskih korisnika i tu treba i dalje vršiti poseban nadzor i posvetit pažnju naplati potraživanja državnog proračuna. Nakon sveg iznesenog želim reći u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice da ćemo prihvatiti Polugodišnji obračun proračuna za 2009. godinu. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Već prilikom donošenja proračuna koji je i kasnio za 2009. godinu, dakle već smo negdje u krajnjem roku 12. mjeseca ga donosili, upozoravali smo na neodrživost proračunske politike za 2009. godinu. Ja sam tada u samoj raspravi rekla da je proračun tako koncipiran da bi prvi rebalans mogao biti već prvog radnog dana 2009. godine. Dosta dugo se odgađalo, međutim pokazalo se da rebalans mora biti već u prvom polugodištu i prvi rebalans je učinjen dakle u prvom, neposrednog nakon prvog tromjesečja. To je pokazalo zapravo nepripremljenost Vlade na situaciju koja nam je predstojala i koja je već tada bila predvidljiva, odnosno na negiranje krize, a danas mene zabrinjava upravo to što mi govorimo samo o krizi koja se prelila eto tako iz svijeta u Hrvatsku, a ne govorimo o zapravo strukturnoj krizi hrvatskog gospodarstva i hrvatskoga društva. takvo negiranje dugoročno je neodrživog razvojnog koncepta i negiranje potrebe za promjenom takvoga koncepta zapravo nas gura u sve dublju krizu. Posljedice toga su onda bile i kašnjenje neophodnih mjera. Prve mjere, antikrizne mjere donesene su kasno i nisu mogle dati one efekte kakve bi one dale da su donesene recimo u zadnjem tromjesečju 2008. godine i na takvim antikriznim mjerama da se koncipirao državni proračun ne bismo imali nekih izdataka koje smo imali prvih četiri ili pet mjeseci 2009. godine. Zatim, tu je nedostatak strukturnih promjena koje bi značajnije smanjivale državnu i javnu potrošnju i svodile ju u realne okvire i gospodarske mogućnosti koje Hrvatska ima. Da je to tako govore i ova tri rebalansa koja također nisu na adekvatan način zapravo sanirala posljedice ekonomske krize u Hrvatskoj, nego su samo sanirale prihode, nedostatne prihode ili prevelike rashode državnoga proračuna. Dakle, interveniralo se u rashode u prvom rebalansu, a posljedica toga je i ovakvo izvršenje državnog proračuna za prvih šest mjeseci. Što nama nedostaje? Nedostaje konzistentan pristup i cjelovite mjere koje bi dugoročno djelovale na kreiranje izlaza iz krize. treba otvoreno reći da izlazak iz krize svjetskog gospodarstva ne znači izlazak iz krize hrvatskog gospodarstva. Mi puno toga moramo učiniti da bi naše gospodarstvo napredovalo i uređivanje samo ili bilanciranje prihoda i rashoda državnog proračuna to jasno ne može činiti dugoročno. Nama nedostaje i puno toga što se tiče onoga što bi trebala Vlada raditi i parlament, dakle početak razgovora o jednoj osmišljenoj poreznoj reformi, reformi paraporeznog sustava. Sad je prošla godina dana kako smo sačinili registar neporeznih prihoda, međutim ništa se iza toga nije desilo. Svi smo svjesni ogromnog opterećenja gospodarstva koje ono ovakvo kakvo je danas u Hrvatskoj jednostavno nije u stanju više podnositi. Kasnimo i sa rješenjima koja se odnose na neke neophodne državne reforme, od reforme javne uprave, pravosuđa i drugog. Trebalo bi ozbiljnije porazgovarati i otvoriti raspravu o kriterijima za državne potpore. One moraju biti selektivnije. One bi morale značiti zapravo veću proizvodnju, a ne gašenje vatre u tvrtkama ili djelatnostima koje jednostavno nemaju opstanak na tržištu. Nelikvidnost postaje sve veći problem. Mi o tome ne razgovaramo, ne traže se rješenja. Nije samo rješenje plaćanje države, mi tu sada govorimo država negdje pokušava urednije to plaćati. Pitanje nelikvidnosti je i uredno naplaćivanje javnih davanja. Sada smo u situaciji da su nam prihodi bili manji za 5,4%, rashodi su rasli gotovo za 8% Postavlja se i pitanje koliko je nenaplaćenih javnih prihoda. Mislim da bi o tome trebalo prije razgovarati nego ići povećavati prihodovnu stranu na način da se povećavaju određena davanja. Oni koji uredno plaćaju, plaćaju sve više, a koji ne plaćaju zapravo su teret. Oni tada ne plaćaju niti svojim dobavljačima i mi smo danas u situaciji da gotovo 60000 zaposlenih i fizičkih osoba ima neplaćene naloge. Oni su se već približili svoti od gotovo 23 milijarde kuna i najvjerojatnije tu najvećim dijelom su upravo potraživanja, javna potraživanja za poreze, doprinose i druga davanja. To su ljudi koji će se potencijalno naći u sljedećim mjesecima na burzi rada. To će tražiti dodatno izdvajanje iz državnoga proračuna. Dakle, to su problemi o kojima bi trebalo otvorenije razgovarati. Trebalo bi razgovarati o neodrživosti strukture društvenog bruto proizvoda. Mi ćemo imati velikih problema s gospodarskim rastom jer je on baziran primarno na potrošnji, a ako se radi o investicijama onda primarno o državnim investicijama. Sada kad su stale državne investicije, kad je pala potrošnja mi jednostavno nećemo moći dugoročno osigurati više stope, neću reći visoke nego više stope rasta koje bi bile potrebne Hrvatskoj. Dakle, problema je mnogo. O tim problemima rijetko raspravljamo i ja se slažem da treba prema javnosti širiti optimizam i reći da na neki način pokušavamo izaći iz krize. Međutim, mjere koje nama Vlada predlaže i način kako ih ona zapravo struktuira to ne daju razloga za optimizam. Mi ćemo ovu godinu završiti što se tiče državnog proračuna u relativno ne lošoj situaciji, rekla bih. Međutim, ovo povećanje prihoda sa stanovišta povećane stope PDV-a i povećanog poreza iz plaća, mirovina pa sada i samostalnog rada zapravo efekte će donositi kratkoročno. Pitanje što će biti onda kada veliki dio radnika neće dobivati uredno plaće, neće biti niti ovog kako ga zovemo kriznog poreza. kad će se smanjivati plaće ili plaće uopće neće biti isplaćene smanjivat će se i promet u trgovini na malo iz koje se alimentira, zapravo iz tog prometa se alimentira prihod od poreza na dodanu vrijednost. Dakle, pasti će i to. Možda je ova turistička sezona donijela nešto veće prihode, ali to je kratkoročno. Pitanje je na koji način treba koncipirati proračun za 2010. godinu i mislim da bi o tome trebalo raspravljati možda u više navrata, a ne ono u jednom čitanju i u amandmanima da se to sve svede na nekoliko sati. Dakle, problemi su značajni. Problemi se neće riješiti preko noći i o tim problemima bi trebalo ozbiljno povesti raspravu i u ovom našem Parlamentu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Potpuno se slažem s vama u konstataciji da je velika greška bila šta se nije priznalo postojanje strukturalne krize. Proračunska politika je bila kriva, a to govore i ta dva rebalansa. Mi ovdje u Saboru smo vodili beskrajne salamunske rasprave je li kriza ili recesija. Dakle, mislim zaista smo ono mlatili praznu slamu dok se u zbilji dešavalo što se dešavalo. Kako smo mi ingeniozan narod onda smo u pomoć pozvali ne ekonomiju, nego fiziku pa smo spas našli u Zakonu o spojenim posudama. Jedna posuda je svijet, druga posuda je Hrvatska, pa se kriza, a gle čuda prenijela iz svijeta u Hrvatsku. Tako smo mi u stvari žrtve na neki način krize, svjetske krize koja se samo, koja je preplavila Hrvatsku, a nikako da pogledamo a što smo mi to napravili da se da se u stvari ta kriza na ovako dubok način pojavi ovdje. I slažem se s vama kolegice kad kažete i kad prođe kriza u svijetu da će nama itekako ostati raditi i ostati domaći zadatak kako da riješimo krizu svojim sredstvima i kako da mi izađemo iz te krize. Onda kada se nećemo moći vaditi na Zakon o spojenim posudama da je prolazak krize se prelio na nas. Jer uvjeravam vas to se neće desiti nikakvim automatizmom. Ovo što se danas dešava oko brodogradnje pa se iščuđujemo dvije svega ponude, pa potpredsjednik Vlade, zamjenik kaže Polančec evo vidite a mi smo, stanje je još gore nego što smo mi u natječajima napisali. Aha, jeste vidjeli? On se kao još time na neki način hvali, pa to zaista živimo u čudnovatoj zemlji ili Alisa bi se čudila u njoj. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženi zastupniče. Nastavak rasprave pojedinačno. Na redu je još uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Činjenica je da unatoč ovim ozbiljnim ekonomskim problemima koji su se sigurno dobrim dijelom prenijeli sa svjetske ekonomske pozornice na hrvatsko gospodarstvo da su imali svoje posljedice. No, moramo važno naglasiti da Vlada ni u jednom trenutku bez obzira što je bila pritisnuta ovim nepovoljnim gospodarskim kretanjima nije dovela u pitanje financiranje svih socijalnih i materijalnih potreba različitih socijalnih struktura. Morala je donositi i nepopularne mjere, čega smo svi zajedno svjesni, ali u konačnici ćemo vidjeti da su te mjere bile nužne i itekako dobre. Te mjere su sigurno da nepopularne su, to je porez na plaće i mirovine, zatim oporezivanje samostalnih djelatnosti, ai te mjere su isto tako važno je naglasiti mjere sa ograničenim rokom trajanja. Te mjere vrijede znači do kraja 2010. godine ili 17 mjeseci. Isto tako rashodi koji su definirani u ovom proračunu za ovih 6 mjeseci 2009. godine od 4,3 milijardi kuna, oni su rezultat većih izdvajanja za mirovine, za plaće, zdravstvo, razne socijalne naknade itd. Znači sva ta sredstva itekako su dobrodošla pojedinim socijalnim strukturama u našoj državi. Rashodi za zaposlene su od siječnja do lipnja 2009. godine iznosili 11,2 milijarde kuna ili 50,8% plan. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznose 17 milijardi kuna ili 5,9% su veće u odnosu na isto razdoblje prošle godine, znači za prvih 6 mjeseci 2008. godine. Isto tako nisu zanemarive naknade naknade građanima i kućanstvima koje su isplaćene 17% više ili 10,5 milijardi kuna znači više u odnosu na prvo polugodište 2008. godine. Za socijalnu skrb isplaćeno je 15,6% više 1,1 milijarda naknade za dječji doplatak isplaćene su 4,6% više. Da dalje ne pobrajam jer nema smisla, hoću reći bez obzira na ovu tešku gospodarsku situaciju, bez obzira na ovu krizu koja se sigurno prelila htio to netko ili ne htio priznati i pogodila hrvatsko gospodarstvo. Vlada ni u jednom trenutku prema svim tim socijalnim strukturama nije uskratila njihovo pravo na ove isplate naknade na koje se obvezala. Isto tako nije naodmet spomenuti razne subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima itd., koje su iznosile oko 2 i pol milijarde kuna. Sve to kao i lagani rast zaposlenosti pokazuje da je Vlada Republike Hrvatske dobro procijenila i intervenirala u pravom trenutku, makar i sa ovim kao što sam rekao nepopularnim mjerama, ali jedini mogućim, kako ne bi ostvarila želju upravo onim katastrofičarima koji su cijelo vrijeme prizivali financijski krah Hrvatske, financijski slom Hrvatske. Pokazalo se isto tako dobrim što Vlada nije nasjela ne neke nesuvisle prijedloge pa se prisjetimo da je bilo prijedloga da bi trebalo 40 tisuća zaposlenih otpustiti koji bi normalno bili itekakav teret u centrima za socijalni rad ili u centrima za socijalnu pomoć, što bi dodatno opterećivalo hrvatsko društvu, proračun itd. I isto tako moramo priznati jednu činjenicu, da bez pomoći Međunarodnog monetarnog fonda smo ovaj najgori ja bih rekao recesijski put sami prošli. I u tom dijelu mislim da ne bi bilo korektno ne pružiti podršku Vladi da i dalje nastavi realizirati proračun do kraja godine i da na neki način pokušamo sami izaći iz ovih problema, jer mislim da smo svjesni što to znači MMF kojeg neki itekako priželjkuju u Hrvatskoj, jer smo imali prilike vidjeli, a na kraju imamo i susjede gdje nisu mogli bez Međunarodnog monetarnog fonda, pa znadu kakve su posljedice po materijalna, socijalna i sva ostala prava u tim državama. Zahvaljujem. Žele li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. **Marić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo prije svega zahvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Misli da iz svega ovoga što je rečeno zapravo pokazuje da sa određenim stvarima zaista moramo biti apsolutno svjesni i hrvatskim građanima zapravo realno i pravo pokazati sliku i stanje stvari ni u kojem slučaju, ja sam to i uvodno rekao, nije dobro da se šalje nekakav rekao bih lažni optimizam, ali u svakom slučaju dobro je, evo i to smo čuli od svih zastupnika sasvim sigurno da je dobro da se neke stvari na realan i onda ako su i pozitivne na jedan adekvatan način prezentiraju. Čisto za jednu paralelu, mislim da svi dobro znate da i svjetska, najveća svjetska gospodarstva, pri tome mislim prije svega Njemačku i Francusku, njihovi ministri i općenito gospodarstvo, mislim da nikad tako brzo nisu išli sa objavom ovog podatka za drugo tromjesečje, gdje se koliko toliko vidio jedan mali pozitivni trend u njihovim kretanjima, što zaista u ovoj možemo tako reći inflaciji loših vijesti proteklih nekoliko mjeseci sigurno da je izuzetno važno. Ali isto tako evo dozvolite mi samo da kažem da i iz ovog izvršenja proračuna za prvih 6 mjeseci mislim da je evidentno i svima jasno iz kojih razloga i zašto je Vlada i morala ići sa prijedlozima prvog rebalansa u 4. mjesecu kada smo na neki način uspjeli utjecati na to da se ovi negativni trendovi na rashodnoj strani zaustave, a potom i drugi i treći rebalans iz srpnja, kada smo zapravo morali stvoriti jedan okvir održivih javnih financija za 2009. godinu i na isti način otvoriti prostor za pripremu 2010. Ja se mogu složiti, naravno da se mogu složiti sa svime ovime što je rečeno da sigurno da svjetski izlazak iz krize ne mora nužno značiti ili brzina svjetskog izlaska iz krize ne mora nužno značiti istu brzinu izlaska hrvatskog gospodarstva, ali upravo iz tog razloga što smo svjesni s tom činjenicom, zapravo i jesmo išli sa ovim opreznijim pristupom i planiranju proračuna pa poduzeli i neke od mjera koje i nisu toliko popularne. Isto tako dozvolite mi sada da kažem, mislim da je to izuzetno isto važno za reći, i vi se dobro sjećate iz kraja protekle godine, bilo je jako puno sugestija, a onda naravno i kritika Vladi zašto ne bi išlo sa poosnivanjem raznoraznih interventnih fondova, subvencioniranja dodatnih, ulaganja u ove ili one sektore. Dakle ono što je izuzetno važno za reći, mislim da svima je jasno koliko je ograničen i sužen prostor javnih financija, a s druge strane isto tako ne samo hrvatskih javnih financija, nego općenito financijskog tržišta. Evo još jedanput vam se zahvaljujem. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. Time završavamo i prijepodnevno zasjedanje, nastavljamo u 15 sati sa 30. točkom, s obzirom da za 29. nemamo uvjete, sa 30. točkom, a to je Prijedlog rezolucije o zloćudnim tumorima. Zahvaljujem.